Шановні колеги, прошу займати ваші місця. Слава Україні! Шановні Шановні народні депутати, за нашою традицією пропоную почати з Гімну України.

Шановні народні депутати, я думаю, що цю прекрасну традицію треба впровадити і в подальшому у мирний час, дай боже, щоб якомога скоріше. сьогодні 20-й день війни Росії проти України. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання полеглих героїв, які власним життям боронили незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини, відстоювали ідеали демократії, права і свобод людини, а також всіх мирних громадян, які безневинно були вбиті російськими окупантами. Я оголошую хвилину мовчання.

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати, як ви всі пам’ятаєте, ми не закривали наше пленарне засідання. Тому сьогодні відповідно до прийнятої нами Постанови "Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану" за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми сьогодні продовжуємо наше пленарне засідання. Перелік питань, який був узгоджений Погоджувальною радою, вам наданий. Відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради пропоную провести зараз сигнальне голосування для прогнозування результатів питань порядку денного. Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні, натиснути кнопку "За" для того, щоб перевірити систему. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

залі є 335. Шановні колеги, це прекрасно. Переходимо до розгляду питань сьогоднішнього порядку денного. Перше питання – це законопроект 7168. Це проект Закону про затвердження Указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить затвердження Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні". Згідно із пунктом 31 частини першої статті 85 Конституції України, підпунктом 20 частини першої статті 106 Конституції України, статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану Президент України 14 березня вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України (реєстраційний номер 7168) про затвердження Указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Відповідно до статті 189 Регламенту Верховної Ради України питання про затвердження Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" розглядається Верховною Радою без голосування щодо включення його до порядку денного і може вноситись на розгляд Верховної Ради без попередньої підготовки в комітетах. Ми домовились, що ми не обговорюємо ні одного питання, ми просто приймаємо рішення, ми до цього обговорили це все на погоджувальних радах за участю голів комітетів. Тому якщо інших пропозицій немає, приймається такий порядок. Тому переходимо до прийняття рішення з цього питання. Шановні колеги, відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, статей 189, 190 Регламенту Верховної Ради України, статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону України (реєстраційний номер 7168) про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Шановні колеги, прошу народних депутатів голосувати.

За – 343 Рішення прийнято. Шановні колеги, ідемо далі по наступних питаннях. Наступний номер законопроекту… Там декілька законопроектів, я буду ставити рішення щодо одного з них. Це законопроект 7137-д, це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування нафтопродуктів та палив моторних. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону №7137-д. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 340 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7151. Це проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7151. Шановні колеги, готові голосувати? Будь ласка, замініть карточку. Прошу народних депутатів голосувати. За – 344 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7140-1. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо осіб з інвалідністю. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осіб з інвалідністю (реєстраційний номер 7140-1). Шановні колеги, прошу голосувати.

Наступний законопроект 7147. Це проект Закону про внесення змін до законів України "Про Національну поліцію" та "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії режиму воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити його до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Це мова йде про законопроект 7147. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

Наступний законопроект 7145. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Мова йде про законопроект 7145. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 344 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект – 7149. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку скасування запобіжного заходу для призову на військову службу під час мобілізації або його зміни з інших підстав. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7149. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект – 7133. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7133. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

341 Рішення прийнято. Наступний законопроект – 6384. Це проект Закону про внесення зміни до пункту 4 зі значком прим. розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому як закон без врахування пропозицій Комітету з питань бюджету законопроект 6384. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 344 Рішення прийнято. Наступний законопроект – 7143. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення сталого функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7143. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 343 Рішення прийнято. Наступний законопроект – 7154. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження". Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7154. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект – 7152. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7152. Шановні колеги, прошу голосувати.

За – 345 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект – 7130. Це проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про Службу військового капеланства" щодо дати набрання чинності. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного та прийняти за основу і в цілому та з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону 7130. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7144. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками законопроект 7144. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. Дякую. За – 344 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7147. Це проект Закону про внесення змін до законів України "Про Державну прикордонну службу України" щодо збільшення чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7161. Шановні колеги, прошу голосувати.

За – 344 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7166. Це проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного та прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками і з рішенням комітету. Так, з врахуванням

За – 345 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7167. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Я теж ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект 7167. Шановні колеги, прошу голосувати.

Наступний законопроект… Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. 7160 наступний законопроект. Це проект Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками законопроект 7160. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 344 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7148. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності досудового розслідування за "гарячими слідами" та протидії кібератакам. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7148. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 343 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. 7157 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7157. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 341 Рішення прийнято. І завершальний законопроект 7038-д. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження диференційованої рентної плати на видобування газу природного. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням рішення комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Шановні колеги, 7038-д. Прошу народних депутатів голосувати.

Якщо немає заперечень, я ставлю цю пропозицію на голосування, будь ласка. Прошу голосувати. Невідкладне відправлення на підпис. Ще не розходьтесь, ще є важливі оголошення.

заява від народного депутата Киви Іллі Володимировича про дострокове припинення повноважень відповідно до пункту 1 частини другої статті 81. Шановні народні депутати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституцій України народний депутат України Кива Ілля Володимирович за даними Апарату написав заяву про складення ним депутатських повноважень у зв’язку з переїздом на постійне місце проживання до міста Москва. Відповідно до статті 81 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України Киви Іллі Володимировича. Прошу народних депутатів голосувати.

За – 336 Рішення прийнято. Шановні колеги, і завершальне. Надійшла заява народних депутатів України про їх вихід зі складу депутатської фракції політичної партії "Опозицій на платформа – За життя". Відповідно до частини третьої статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про вихід народних депутатів України: Абрамовича Ігоря Олександровича, Плачкової Тетяни Михайлівни, Фельдмана Олександра Борисовича, Столара Вадима Михайловича зі складу депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, шановні народні депутати, всі питання, які були заплановані для прийняття, сьогодні розглянуто. Хочу подякувати всім народним депутатам за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце нашого наступного зібрання вам буде повідомлено завчасно. Шановні колеги, з нами правда, з нами бог, перемога буде за нами. Слава Україні!